Моля народните представители да заемат местата си и да се успокоят!

До момента по чл. 2 са направили изказвания народните представители Димитър Чукарски, Михаил Миков, Анастас Анастасов и Христо Бисеров, който е направил две процедурни предложения. Първото от тях е за отпадане на текста по чл. 2, алтернативно ако не бъде прието това предложение, да бъде гласувано отлагане на приемането на чл. 2 докато се приеме чл. 24 от законопроекта. Има ли други народни представители, които желаят да участват в дебата по чл. 2? Госпожа Мая Манолова.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Вчера наистина дебатите в пленарната зала бяха доста бурни, като всички, които не подкрепят този законопроект и имаме аргументирана и активна позиция по него, бяхме обвинени едва ли не, че всяваме страх и заблуда, че нашите забележки не са свързани с конкретните текстове, едва ли не гражданите, а и органите, които ще прилагат този закон, няма от какво да се притесняват. Всъщност чл. 2 е доказателство, което опровергава тези твърдения – на вносителите на този законопроект, на управляващото мнозинство. Ще се опитам да бъда изключително конкретна и да изложа единствено и само правни аргументи. Аз възможно ли е да съществува наказателно или административнонаказателно производство срещу свързани лица, срещу свързани с проверяваното лице лица? И ако едно свързано лице е обект на наказателно производство или на административнонаказателно производство по смисъла на този закон, няма ли и то да бъде проверявано лице? Да, смисълът на този закон, както го предлагат вносителите, предвижда конфискация на имущество на свързани лица, но наказателно преследване срещу свързано лице, административнонаказателно производство срещу свързано лице – това вече е прекалено. Наистина това е едно от доказателствата, че този закон е пълен с правни абсурди и с алогизми от правна гледна точка. Вторият същностен въпрос е за въвеждането на възможността административнонаказателното производство да бъде повод за започване на проверка от Комисията за отнемане на имущество. Да, абсолютно е прав господин Бисеров, че този дебат трябва да бъде отложен по чл. 2 и да се проведе на систематичното му място в чл. 24 от предложения проект. проект. Там всички народни представители в тази зала трябва да осмислят какво всъщност означава в резултат на един влязъл в сила акт на административнонаказателно производство да започне процедура по проверка на дадено лице и хипотезите, които са предвидени там. Забележете, уважаеми колеги, там се въвежда възможността за една приключила административнонаказателна преписка, за влязло в сила наказателно постановление, комисията да не бъде сезирана от административно наказващия орган, което е най-логичното нещо, а да бъде сезирана от граждани. Тоест ГЕРБ с тези текстове, както ще се види и по-късно, стимулира доносителството. Онзи текст, който изключваше анонимните сигнали по необясним начин е отпаднал от окончателния вариант на този законопроект. Преди беше написано ясно, че анонимни сигнали не се разглеждат от комисията, сега неизвестно защо тази ясна разпоредба липсва и вместо нея има една друга, в която се казва, забележете, че комисията може да бъде сезирана от граждани, които да доносителстват

повод за образуване на преписка, това означава, че ние ще предрешим гласуването по чл. 24 и обяснявам тук, защото се съмнявам, че някой от мнозинството ще приеме предложение на опозицията, за какво става дума в чл. 24. Отделно от това Вие трябва много добре да помислите дали изобщо да подлагате на гласуване този текст, защото на първо четене изрично беше заявено от вносителите, че административното наказване няма да бъде повод за започване на процедура за отнемане на имущество на лица. Съвсем неочаквано, без ясен вносител, с едно предложение от работната група се прави генерална промяна в този законопроект и тук не само привлечени като обвиняеми лица ще бъдат проверявани... ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:

Реплика – господин Великов.

председател. Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Манолова, обръщам се с реплика към Вас, защото моето опасение се потвърди, че нито има чуваемост в тази зала, нито в председателството, което е факт. Аз вчера си позволих да кажа някои истини, защото този закон ще действа със страшна сила в нашата страна. Като гледам погледите на колегите, които така неистово подкрепят и гласуват този закон, аз наистина се опасявам за съдбата на България през следващите години. Защото това, госпожо Манолова, наистина ще се обърне срещу българския бизнес. Ето, това именно е целта – административните нарушения, залегнали в този законопроект, са насочени точно към българския бизнес и да не се учудваме утре, когато станем територия, която ще бъде превзета от чуждите европейски фирми, които искат да се настанят тук. Но аз искам да споделя и нещо друго, което да отправя като реплика към Вас. Може би този законопроект започва да дава своята сила още днес в България. Нито един ред от нашите изказвания с колегата Чукарски не са отразени от българската преса. Нито едно! Това означава, че когато в България се каже нещо срещу Европейския съюз, срещу европейските фирми, които искат да ни завладеят, нищо не се отразява. Защото утре всички тези медии ще бъдат изкупени от чужди инвеститори, които ще наложат новия ред в нашата страна. Това е истината, госпожо Манолова! Трябва да се каже с пълна сила, че опасността пред българските граждани е много голяма.

аз очаквах, че всъщност ще започне днес заседанието, а именно, че вчера в пресата излезе, че, представете си, нашата министърка казва, че ние ще поискаме разширение на директивата, която ще приеме Европейският съюз. Аз предлагам в такъв случай да я направим еврокомисар по тези въпроси, за да бърка нещата там, а не в България. Уважаеми колеги и уважаеми представители на пресата! Нали съзнавате какво означава това? Това е нейното признание, че ние правим закон, който противоречи на тази директива. Това означава обаче едно нещо и аз подкрепям в случая тези стъпки на ГЕРБ. Това означава, че ГЕРБ е тръгнал към излизане от Европейския съюз и ако ние тръгнем натам, аз ще подкрепя ГЕРБ с две ръце. Между другото,

Много тъжна и много вярна констатация, уважаеми колега Гумнеров! Наистина българските граждани, българският бизнес, честният български бизнес, дребният и среден български бизнес, активните хора няма как да бъдат спокойни не само след като бъде приет този закон, но и докато ни управлява това мнозинство. Като гледам блесналите погледи срещу себе си, те не са готови да слушат аргументи, но очакват с нетърпение възможността да прилагат този закон срещу всеки, който им е неудобен. Аз не се съмнявам, че нашата правосъдна министърка ще предложи разширяване на Европейската директива и на Европейския парламент, и на Съвета, но, вярвайте ми, че нейното предложение ще получи точно същата подкрепа, каквато подкрепа получи предложението на премиера Борисов Борисов към европейците да си намалят заплатите и пенсиите. Защото в Европейския съюз не са мазохисти! Те не са склонни да се самоизтезават, да се самонаказват и най-вече да наказват себеподобните си, докато в нашата ситуация имаме едно мнозинство, което просто е наточило зъби преди изборите, по време на изборите да смачка, да обезкръви и да унищожи всеки, който сляпо не върви по правата линия на ГЕРБ. Ето, това е истината! Но тъй като обещах все пак да имат превес правните аргументи, се обръщам към председателя на Народното събрание. Имам още една минута и десет секунди, за да го направя. Уважаема госпожо председател, както сте строга и безкомпромисна към мен, много Ви моля в интерес на качеството на законодателството, бъдете строга и безкомпромисна и към вносителите на този законопроект. Защото предложение, което официално е обявено при първото четене на законопроекта, че няма да стане част от него, а именно включването на административните наказания като повод за конфискуване на имущество на граждани, да не бъде допускано изобщо до разглеждане и до гласуване. Защото законите, да не Ви обяснявам, се приемат на две четения. Между двете четения не могат да се включват предложения, които противоречат на духа и на първоначално заявеното в законопроекта. Вие официално обявихте от тази трибуна няколко неща – че няма да се преследват граждани и да им се отнема имуществото заради административни наказания, че няма да има сигнали на граждани, че няма да има анонимни сигнали. Вашата политическа сила стимулира доносителството между българските граждани. Нека институциите си свършат работата! Какво е това безобразие, което се случва в този законопроект? Много Ви моля (шум и реплики от ГЕРБ) да влезете във функцията си на председател и да приложите правилника! други народни представители, които желаят да участват в разискванията по чл. 2? Няма. Разискванията са закрити, преминаваме към гласуване. Постъпило е процедурно предложение от господин Христо Бисеров, който предлага – първото му предложение, да бъде отхвърлен текстът на чл. 2. Поставям на гласуване предложението на Христо Бисеров за отхвърляне на чл. 2. Гласували

да бъде отложено гласуването на чл. 2 до провеждане на дебати и гласуване на чл. 24 от този законопроект. Гласуваме!

Прекратете гласуването, Гласували 119 народни представители: за 22, против 92, въздържали се 5. Предложението не е прието. Поставям на гласуване чл. 3 в редакцията му по доклада на комисията. Гласували

Отменете гласуването. По чл. 2 има предложение от народния представител Димитър Чукарски, което комисията не подкрепя. Поставям на гласуване предложението на народния представител Димитър Чукарски, неподкрепено от комисията. Гласували 122 народни

не е прието. Сега поставям на гласуване чл. 2 в редакцията му по доклада на комисията. Отменете гласуването.

Прекратете гласуването,

Процедурата ми е за прегласуване. Искам само да обърна внимание, госпожо председател – Вие се направихте, че не чувате моето възражение. В този текст за първи път се прави предложение, което не фигурираше в текста за първо гласуване, а именно включването на административнонаказателните производства и на влезлите в сила актове по административни преписки, като основание за започване на проверка и конфискация на имущество на гражданите. С това Вие нарушихте правилника. Това е и противоконституционно, тъй като изискването на Конституцията е законите да се приемат на две четения. Между първо и второ четене могат да се вкарват единствено и само предложения, които се допускат според първоначалния текст на законопроекта. Просто искам да Ви обърна внимание, когато проявите цялата си строгост по отношение на мен след два-три текста, да Ви кажа, че без да Ви трепне окото, нарушавате и правилника, и Конституцията, и го правите системно, включително и в този текст. Нито пък имаше някакъв смисъл от моите правни аргументи, тъй като никой от юристите на ГЕРБ не стана да отговори. Поставям на прегласуване чл. 2 в редакцията му по доклада на комисията.

чл. 3 има предложение от народния представител Юлиана Колева и група народни представители: в чл. 3, ал. 1 след думата „обществото” се добавя „и гражданите”. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Димитър Чукарски и група народни представители: в чл. 3 ал. 2 се редактира и добива следния вид: „Чл. 3. (2) За постигане целта на закона не могат да се налагат ограничения на собствеността. Съблюдава се правото на защита на засегнатите лица с оглед недопускане на риск от несправедливост.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 3: „Чл. 3. Законът има за цел да се защитят интересите на обществото и да се възстанови чувството на справедливост у гражданите чрез предотвратяване и ограничаване на възможностите за незаконно придобиване на имущество и разпореждането с него. него. (2) За постигане на целта по ал. 1 могат да се налагат ограничения на собствеността, като се съблюдава правото на защита на засегнатите лица и не се допуска риск от несправедливост.”

уважаеми колеги! Мисля, че в началото на заседанието при такъв сериозен дневен ред, такъв сериозен закон и дебат, най-важното е да се съсредоточим точно върху него.

за спазването на принципа за свещеността на правото на собственост, за непосягане върху собствеността. Искам да върна господин Пирински, защото за него си спомням, мисля, че има и други

върху нея. Този принцип е основен принцип на европейската цивилизация, на всички европейски страни, не само на тези в Европейския съюз, но и на останалите, на целия цивилизован свят: собствеността е първото нещо – гарант за свободата на личността. Точно поради тази причина смятам нашето предложение за абсолютно коректно. То отговаря на всички международни актове, по които България е страна, не само в рамките на Европейския съюз, но и в рамките на другите международни организации. Моля Ви да преразгледате отношението си и да подкрепите нашето предложение.

Уважаеми колеги, вчера казахме, че този закон е лицемерен от самото му начало. Това се вижда в по-голямата част от текстовете, особено в такива, които се опитват да формулират целите на вносителите. Забележете какво е записано в този текст и го сравнете с вчерашния дебат и с решенията, които вчера взе българският парламент. Видите ли, законът има за цел да защити интересите на обществото и да възстанови чувството за справедливост у гражданите чрез предотвратяване на възможностите за незаконно придобиване на имущество. За какво чувство за справедливост става дума, след като вчера с лека ръка мнозинството отряза пострадалите от престъпления, като пресече възможността да им се възстановява имуществото, тоест даде приоритет на гражданската конфискация пред възстановяване на имуществото на пострадали от престъпления лица. Е, мислите ли, че този закон е справедлив по отношение на пострадалите от престъпления? Отговорете ми: справедлив ли е този закон по отношение на пострадалите от престъпления?! Справедлив ли е този закон по отношение на българските граждани, които в рамките на 20-годишен преход бяха принудени да съществуват, да оцеляват, да развиват бизнес, да работят в условията на сива икономика?! Какво означава, пак ще се върнем на вчерашните основни понятия, „незаконно придобито имущество”? Питам аз: незаконно ли е придобито имуществото от едно семейство, в което съпругът е работил 10 години в чужбина, не защото му се е искало да е много далеч от семейството си, а защото е нямал друг изход, и е пращал пари на семейството си от чужбина? Семейството е купило един апартамент и, да кажем, един гараж или магазинче на една улица, които са оценени, по преценката на въпросната комисия, на 250 хил. лв. Питам аз: какво незаконно има, какво престъпление има в това, че едно лице е работило в чужбина и е пращало в продължение на 10 години пари на семейството си, в резултат на което са придобили минимално имущество? Питам аз: какво незаконно има и кое е справедливото да се отнеме бизнесът на един дребен търговец, на една квартална аптека, на едно проектантско бюро, на една бакалия

Какво незаконно има за хората, които са били принудени да работят, висококвалифицирани, срещу прилична заплата, срещу която обаче са получавали минимално възнаграждение, което е отразено в съответната счетоводна документация? Или още повече: какво незаконно има в това, че Вие сте получавали доходи преди 20 години, но не можете да ги докажете днес, предвид изискванията на Закона за счетоводството тогава и сега – на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс? Къде е справедливостта за всички, които не могат да си докажат доходите за последните 20-25 години, които са работили честно в частния бизнес от сутрин до вечер, да им бъде конфискувано имуществото, защото не могат да докажат съответствие между доходите в условията на сива икономика и имуществото, което са придобили? Къде е справедливостта? По-нататък. Питам аз: къде е справедливостта, която ще бъде прилагана от гражданския съд, след като е обвързан – в момента, в който аритметиката не излезе (примерно – доходите на един дребен търговец за 20 години назад и придобитият от него дребен бизнес), той няма друга възможност, освен да постанови конфискация на имуществото на този дребен търговец? Къде е справедливостта, защото съдът няма друга възможност? Нямам достатъчно време да се върна, но тук е големият проблем при пренасянето на институти от системите на общото право в нашата правна система. Там съдът може да постанови решение по справедливост, а тук предположението, презумпцията е, че справедливи са разпоредбите на закона, който съдът прилага! Но този закон не е справедлив, неговите разпоредби не са справедливи, затова не можем да очакваме от съда справедливи решения. Така че махнете този текст, няма такова чувство за справедливост, няма такава справедливост! Напротив, има произвол, който ще сее този закон, и репресия по отношение на честните хора в България!

Благодаря, госпожо председател. Госпожо Манолова, вземете закона и прочетете тук, пред всички народни представители и пред представителите на медиите как започва производството срещу проверяваното лице и кой е поводът. Според Вас, когато не си плащате данъците или когато получавате средства, които не сте декларирали, е законен доходът, така ли? (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Това, че Вие сте оставили 20 години в тази държава това да се случва, не означава, че ние трябва да продължаваме така.

Ако гражданинът е извършил такова престъпление и му е образовано такова дело, тогава ще започне това производство. И спрете с този – това не е и популизъм, Вашето е нещо извън рамките на нормалното.

Уважаема госпожо председател! Уважаема госпожо Манолова, Вие допуснахте голяма грешка в това, което изказахте от трибуната. Ще Ви кажа в какво се състои тази грешка. Вие казахте, че хората, работили 20 години и не могли да си докажат или не си били декларирали доходите. Искам да Ви кажа нещо друго, уважаема госпожо Манолова. Нашето законодателство предвижда, че има законоустановени срокове за съхранение на счетоводни документи и счетоводни регистри. Тези срокове не са по-дълги от пет години. А този закон не се интересува от тези срокове! Не се интересува от това, че ти отпреди шест години имаш право да си изхвърлиш всичко! Идва и те пита: какво си правил преди шест години и половина? И ти не можеш да му отговориш и да му докажеш нищо! Така че много Ви моля да си коригирате становището. Трета реплика – господин Великов.

Ви, госпожо председател. Уважаема госпожо Манолова, Вие сте абсолютно права и не мога да разбера колегите, които ръкопляскат, дали ще ръкопляскат, като видят чл. 27, ал. 2! Когато Ви върнат 15 години назад

и към датата на придобиване, и когато не признаят на половин България нотариалните актове, тогава ще Ви питам дали ще ръкопляскате така?! Когато говорим за разлика от 250 хил. лв., а тя много лесно се прави, защото в България знаем как се правят оценки, тогава дали ще ръкопляскате пак?! Разликата, която се явява от проверката, когато сте закупили имота, с това, което в момента Ви го проверяват! Знаете ли колко бързо стават 250 хиляди? Много бързо стават. Когато българските граждани, които от 2007 г. печелят пари в Европа, в същите тези държави, които в момента ни натискат да приемем този закон, в същите тези държави, в които повечето от хората, които работят, не могат да докажат своите доходи! доходи! И аз имам член на моето семейство, който гледаше възрастни хора в Гърция. И не може да докаже своите доходи, няма откъде да ги докаже, но замина, защото не можа да намери работа! Как ще ги отчете тези средства? И тогава ще ръкопляскате, та ще се късате, защото този закон ще бъде същият, какъвто Иван Костов прие с пенсионната реформа! Тогава ще Ви питам как ще ръкопляскате!

Уважаеми господин Анастасов, много скоро ще се убедим кой от двамата заблуждава народните представители и какъв е така нареченият каталог от престъпления. Господин Анастасов, там са предвидени такива престъпления, срещу които даже няма предвидено наказание лишаване от свобода пробация и глоба! Това са престъпления срещу кредиторите! В едно производство по несъстоятелност, когато един търговец не се е издължил в определения срок на друг търговец и с това е причинил вреди! Което абсолютно елементарно на една фаза може да бъде предявено срещу определен търговец, а след това изобщо да се окаже, че човекът е платил, да се представят съответните доказателства, да тръгне проверка на въпросния търговец, да се блокират всичките му сметки, да се блокират включително средствата за осигуровки, включително средствата за работни заплати, включително средствата за държавни такси по това производство, включително средствата за адвокатско възнаграждение, тоест всичките му средства, този човек да стои в това блокирано състояние, докато приключи цялото производство и накрая даже и гражданският съд да каже, че му е съответно имуществото и надлежно си е платил данъците за последните 20 години, ако някак си той съумее да го докаже, макар че, както справедливо се отбеляза, и Законът за счетоводството, и Данъчно-осигурителният процесуален кодекс не предвиждат такъв срок за съхранение на тези документи, накрая да се окаже, че той просто е унищожен в това производство само на базата на обезпечителните мерки, които са му наложени, а те са блокиране на цялата му дейност! Да, прави бяха колегите, които се изказаха – в рамките на пет минути няма как да се изброят всички хипотези! Но тук са и хипотезите, в които един човек просто не може да си докаже доходите за 15 години назад или за имот, придобит 14 години назад, 25 години назад, защото просто в Република България няма задължение да се пазят документите за такъв дълъг период назад! Да, хипотезите са безкрай! И аз не разбирам ентусиазма и нежеланието да се състои този дебат в тази зала на представителите на мнозинството! Това утре ще се случи и на Вас, уважаеми колеги! Какво си мислите – че ще бъдете вечно недосегаеми?! Нещата се променят! Тук, точно в тази част на залата са такива, които могат да бъдат под ударите на този закон! Тук е бизнесът, и дребен, и среден, и особено едър! Така че имате за какво да се притеснявате! Тук става дума за нещо друго. Това злорадство, което е толкова характерно за ГЕРБ, че някой може да бъде смачкан, че някой може да бъде притискан, че някой може да бъде шамарен

госпожо председател. Госпожо Манолова, за пореден път се убеждавам, че Вие си нямате никаква представа от наказателно право. Обърнете се към някой колега, който се е занимавал, за да Ви обясни цялата процедура от подаването на заявителски материал, жалба или сигнал и така нататък, и как се стига изобщо до привличане на обвиняем. кодекс, когато едно производство, когато бъде установено, че случаят е маловажен, може да бъде прекратено и не се стига до привличане на обвиняем, тоест няма основание да започне процедура по този закон. Другото, което искам да кажа Вие имате най-много престъпления и това идва от действието на този закон, не ние. Разбирате ли? Уж народните представители не трябва да се занимават с едър бизнес, ни с дребен, ни с някакъв – не знам, явно някой се занимава, може би Вие, така че не е толкова притеснително. Не се притеснявайте! Няма страшно! Реплики? Господин Терзийски – реплика. Уважаема госпожо председател, госпожо министър, дами господа народни представители! Господин Анастасов, не само че се притесняваме, ужасени сме от това, което предлагате. Като заговорихте за наказателно право, а Вие сте юрист, сигурен съм, че са Ви ясни нещата. Виждам какъв текст предлагате да се възстанови чувството на справедливост. Бихте ли ми казали мярката за нивото и степента на чувството!? Как ще измерите чувството на справедливост в този и как ще го свържете това с наказателното право? Пренесете чувството и в наказателното право, и в наказателния процес и не си представям какво ще се случи?! Вие тук говорите за чувството на справедливост у гражданите. Знаете ли, че тези граждани, които в момента са доведени до степен на физическо оцеляване, ежедневна борба за физическо оцеляване, чувството за справедливост е това, което всеки един съсед до тях има повече от тях. Представяте ли си какъв реваншизъм създавате!? И Вие в момента създавате условия това да се създаде в обществото! Вашето поведение е точно реваншистко! Вие сте като вола, който рие и хвърля пръст върху гърба си. Точно Вие сте представители на бизнеса и сте най-уязвими от закона, който приемате. Вие създавате едно чудовище, като това на Франкенщайн, което ще убие първо Вас. Не си давате сметка какво вършите! Чувство за справедливост в този народ ще има тогава, когато с тояги изгони това мнозинство от парламента!

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин Анастасов, аз така и не можах да си отговоря, тогава Вие ми отговорете на въпроса, защото аз съм категорично против административните нарушения да влизат в този законопроект. Категорично съм против! Ако утре един наркотрафикант, когото го проверяват, се окаже, че има имущество за 240 хил. лв., няма ли да му конфискуваме имуществото?

На срещата, която направихме с британския посланик, там изрично хората заявиха в Англия на кого конфискуват имуществото – за наркотрафик, за тероризъм,

Заявявам го за сетен път – проблем за българския бизнес, проблем за всички тези граждани, които са работили толкова дълго време в чужбина и които не могат да докажат средствата си. Те няма как да ги докажат и тогава Дамоклевият меч ще се стовари точно върху тях, лева. След като се прокламира, че такъв закон ще се приеме в нашата страна, всички престъпни елементи прехвърлиха парите си в офшорни зони, къде ли не, прехвърлиха дори своя бизнес, капиталите си, всичко! Ние чрез този закон няма да можем да ги ударим, защото тези хора имат достатъчно средства и заради тях каза господин Велчев, че ние в момента нямаме съдебна система. Да, нямаме, но има бизнесмени, които могат да плащат! А този гражданин, който не може да докаже своя капитал от 250 хил. лв., него как ще предпазим? Аз бях „за” да има такъв законопроект, но с няколко точки, определени в чл. 21 – три или четири най-много, за да можем да постигнем ефекта на това, което искат от нас Европейската комисия и Европейският съюз – да има справедливост.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! Господин Анастасов, Вие с основание концентрирате вниманието на залата върху тежестта на процедурата по привличането на обвиняем. Това е действително сложна процедура. Тя изисква огромни усилия и от страна на дознателския апарат, и от страна на прокуратурата. Последните две години и половина обаче показаха една практика, която не може да не смущава: „На коленеее!”, „Този е престъпник!”, „Повдигаме обвинение!”, а после същият се оказва невинен. нали разбирате, че днес казвате, че е тежка процедурата по повдигане на обвинение и когато тя е извървяна съобразно Наказателнопроцесуалния кодекс и Наказателния кодекс, тогава държавата ще има основание да мине към тези действия, само че нали виждате, че случаят е малко по-различен? Повдигат се безчет обвинения, те падат в съда, в това време какво правим с човека, който сме смачкали? В този закон се предвижда всичко друго, не и защитата на правата на човека. Господин Великов постави един много тежък въпрос – тарикатите, бандитите, престъпните елементи вече са разпределили имуществото си. Значи Вие или искахте да им дадете шест месеца бонус, за да могат да си решат въпроса с имотното състояние и днес юнашки да се биете в гърдите: „Вкарваме закона, който ще приемем!”, без да си давате сметка, че след шест месеца ще Ви питат какви са резултатите от този закон. Вие направихте толкова глупости от нормативна гледна точка, че Европейската комисия сега Ви бие по главите, само че не бие само Вас, а бие всички ни. И тогава, когато тръгвате да го правите това нещо, трябва да си дадете сметка, че има утре! Днес половината от Вас съм убеден – съзнават, че извършвате глупост, че извършвате национално престъпление! Днес, Вие поне сте човек от системата, Вие си давате сметка, че това няма да сработи и когато утре от Европейската комисия Ви питат какъв е ефектът от закона,

Уважаеми господин Анастасов, и аз лично, и колегите отдавна сме се прежалили, живеейки и работейки в една подобна среда в този парламент. Аз лично не се притеснявам. Трябва да се притесняват, за съжаление, обикновените български граждани, обикновеният български бизнес, защото за да рапортувате с определени резултати от този закон, Вие ще трябва да насочите неговата репресия срещу бизнеса. Понеже наистина най-едрите, които са под крилото на Вашата политическа сила, част от които са включително и в тази парламентарна група, са защитени по презумпция, ще го отнесе обикновеният дребен и среден бизнес. Това ще се случи непосредствено преди изборите, защото не е случайно подозрението, че този закон е част от изборното законодателство на ГЕРБ. Това е допълнителното оръдие – там, където Изборният кодекс не сработи, да се приложи този закон, за да смачка всеки, който е критик на това управление. Аз не знам дали Вие ще си позволите тази разправа непосредствено преди изборите срещу политическите си опоненти, защото ще бъде малко прекалено, малко грубо, но срещу всеки нормален човек, който не подкрепя ГЕРБ, със сигурност ще го направите. Ще се опитате да смачкате всеки точно по този начин, по който се крещеше от късометражните филми на ГЕРБ – „Легни! Стани! Ти си престъпник!”, и се правеха показни арести. Това ще се случи, само че под друга форма на хората, които са против това управление, които са против репресиите на това управление, срещу същността на това управление. Това е сценарият, който ще се развие преди изборите. Аз отново Ви питам, защото Вие много избягвате да отговаряте на конкретни въпроси: кое налага бързането с влизането в сила на този закон? Горе-долу сроковете са изчислени по начин, по който Вие да се развихрите в пълната си сила няколко месеца преди изборите и да имате един аргумент срещу всеки, който не Ви спонсорира, срещу всеки, който не Ви подкрепя, срещу всеки, който се осмели да говори срещу провала на това управление. Ако много знаеш – сигнал на гражданин! Да, понеже ме питахте как се сезира комисията. Със сигнали на граждани се сезира комисията.

Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги народни представители! Правя формално предложение за отпадане на думи по чл. 3, ал. 2, а именно: „и не се допуска риск от несправедливост”. Нека да остане в текста, както искате, че се обещава защита на засегнатите лица, но да се обещава, че не се допуска риск от несправедливост, когато няма никакви гаранции в текста, това звучи бутафорно. Аз разбирам, че Вие искате да вярваме на Вашата честна дума. Мнозинството казва: „Честна дума!”, обаче представете си, че утре дойде друго мнозинство, което няма Вашия морал, няма Вашата честна дума и се възползва от този закон. Тогава няма кой да гарантира липсата на справедливост, а различните философски доктрини и политически концепции, когато не е гарантирано в закона, имат различни чувства и критерии за справедливост. Едни говорят за всеобща справедливост и са утописти, други имат друго чувство за справедливост. За да не остават такива илюзорни впечатления в обществото, предлагам, госпожо председател, думите „и не се допуска риск от несправедливост” да отпаднат. Няма кой да гарантира. Ще има някои, които ще Ви искат възмездие след този мандат, и ще кажат: „Каква справедливост?!” Няма да има справедливост. Аз питах господин Бисеров на първо четене за един интересен казус как се купува банка и се цесират дълговете и несъбираемите вземания към тази банка. Тя се купува за една сума, после се урежда на цесия вземането и осъмваш с 200 милиона богат. Може законът да не го хване, но като дойде друга партия на власт и има друго чувство за справедливост, тя ще ще приложи своето чувство за справедливост и може да национализира тази банка. Така че не си играйте с тези работи и не употребявайте такива високопарни неща, когато не сте ги гарантирали в текста. Предлагам, госпожо председател, да отпаднат думите „и не се допуска риск от несправедливост”.

Господин Божинов, като сте тръгнали да предлагате отпадане на текстове, предложете да отпадне и другият израз, предхождащ този, който визирате: „като се съблюдава правото на защита на засегнатите лица”. И ще Ви кажа защо. Ще дойдат и другите текстове и ще видим, че в предварителната проверка, която тече година плюс шест месеца удължаване, година и половина проверяваният няма никакви права. Чак после, когато комисията прецени, че има основание да започне процедура, чак тогава тя му съобщава това обстоятелство, изисква от него декларация, дава му възможност да влезе в процедурата и да участва с даване на допълнителни обяснения и чак тогава се появява правото му да има примерно адвокат и изобщо правото му да знае, че е обект на разследване. Обръщам внимание още тук, защото като го гласуваме текста, после като стигнем на другия текст, пак няма да можем да се върнем. Една година и половина можете да бъдете разследван, без да бъдете информиран, че сте обект на разследване от българската държава нещо като СРС. Затова може би е удачно да направите това предложение. А по въпроса за банката питайте един друг човек.

Нека да отпадне. Предлагам да гласуваме поотделно обаче и за защита на засегнатите лица, и другото предложение. Като дуплика ще Ви кажа, господин Бисеров, че щом става дума за чувство, в една латиноамериканска държава един диктатор удовлетвори чувствата като събра по списък на един стадион достатъчен брой хора и се разправи по онзи по-рационален начинq отколкото да си играе с права,

Благодаря Ви, госпожо председател. Включвам се в дебата, за да предложа текстът в предложението на комисията

1 по следния начин: „Законът има за цел предотвратяване и ограничаване на възможностите за незаконно придобиване на имущество и разпореждането с него”. Защото това е и чувството за справедливост, това е и общественият интерес. Иначе би трябвало да се запише по друг начин: „Интересите на българския данъкоплатец”.

се питам, господин председателю на комисията, правно какво означава „интересите на обществото”? Някъде дефинирано ли е правно какво трябва да разбираме под интереси на обществото? Според мен не е и този термин се поддава на всевъзможна интерпретация, както и чувството за справедливост. Вие имате една представа за чувството за справедливост, сигурен съм. Вашата може да е много по-добра от моята, аз имам друга представа за чувство за справедливост, включително за своето, пък и за хората. Така че тези неопределени термини имат вероятно друго предназначение. Според мен то е популистко и няма място в този закон. Това ми е предложението, госпожо председател: да се подложи на гласуване. По никакъв начин не подобрява текста. Това може да се нарече и злоупотреба с езика. Второ, силно ме смущава текстът „могат да се налагат ограничения на собствеността, но се съблюдава правото на защита на засегнатите лица”. Правото на лицата е тяхната собственост. Собствеността е част от патримониума, това е част от човека, това е правото на човека. Като кажем „защита на засегнатите лица” – как се защитават засегнатите лица, като им се ограничава правото на собственост? Всъщност по този начин, ограничавайки правото на собственост, могат да им бъдат нанесени най-големите щети. Мисля, че ако това остане така в закона, той е атакуваем пред Конституционния съд, защото се накърняват

1 могат да се налагат ограничения на собствеността, но като се съблюдава правото на защита на засегнатите лица и не се допуска риск от несправедливост”, да не се казва думата „на собствеността”. Могат да се налагат ограничения, определени ограничения могат

на защитата на засегнатите лица и не се допуска „риск от несправедливост”. Пак неясен термин, но все пак мисля, че ще бъде по-правилно издържан този текст. Благодаря.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, в контекста на изказалите се преди мен, предлагам редакционна поправка: в чл. 3, ал. 1 да отпадне това чувство, за което всички говорите, че няма място по силата на Закона за нормативните актове, който повелява езикът на закона да е ясен и точен, а не да борави с чувства, неволи и други неопределени морални морални и емоционални категории. А вместо това да се редактира текстът „законът има за цел да се защитят интересите на обществото и да се възстанови справедливостта чрез...” и продължава останалият текст. Тоест, тези чувства отпадат. В ал. 2 вместо „съблюдава правото на защита” да се напише „гарантира”. Конституцията и законите гарантират правото на защита, те не съблюдават същото. Остава открит и нерешен въпросът, понеже целият закон като идея и смисъл е сбъркан, на целия закон идеята е, че всички останали закони не могат да възстановят чувството на справедливост, само този закон ще възстанови чувството на справедливост и по силата на чл. 3 ще допуснем всякакви ограничения на собствеността, докато постигнем целта на закона, какво ще стане, когато възстановим чувството на справедливост? Целта на закона е постигната и законът престава да действа. Ако това е смисълът на вносителите, аз не бих гласувал за тези текстове. Благодаря за вниманието. Реплики? Господин Костов – първа реплика. Считам, че има известно недоразумение, освен ако Вие не го отстраните. Вие казвате: „Да няма неясни понятия” и визирате като такова само чувството за несправедливост. Преди Вас аз казах, че такова неясно понятие е и „интересите на обществото”. Моля Ви да обясните като юрист какво е „интересите на обществото”. Вие сте правно грамотен човек, излезте и дайте правна дефиниция какво се разбира под „интересите на обществото”. Благодаря.

Уважаема, госпожо председател! Уважаеми господин Костов, аз не редактирам текста за интересите на обществото, защото този текст сам по себе си Кажете ми кой закон няма за цел да защити интересите на обществото? Всеки закон има такава цел. Явно в случая се касае за защита интересите на обществото срещу неоснователно разместване на блага, каквото и да означава това. обаче е въпрос към вносителите. Аз не съм сред тях. Благодаря. Ви, госпожо председател. Госпожо министър, дами и господа, неслучайно този текст поражда не по-малко дебати отколкото чл. 1, защото

Забелязвате ли, че даже заглавието го няма в целта? Забелязвате ли, че предотвратяването и ограничаването на възможностите за незаконно придобиване на имущество и разпореждане с него не е цел на закона? Тя е посочена като средство. Целите на закона са абстрактни понятия, в които няма правно съдържание. Те могат да имат политическо съдържание. Законът може да бъде, както казва Корнезов, правото е висш израз на политиката, изражението на политиката, но в закона трябва да има правни цели. Тогава за какво става въпрос? Този текст издава характера на закона. Това е един популистки закон, който има за цел да внуши на обществото, че сега ще последва една справедливост, че неговите интереси ще бъдат защитени и тази справедливост ще бъде дадена от партията вносителка на законопроекта.

1. Тъй като е очевидно, че предотвратяването и ограничаването на възможностите за незаконно придобиване не е достатъчна цел, защото основната цел е няма, тоест и втората половина на първата алинея е куха, тоест всички половини на всички алинеи се оказват кухи. Затова аз предлагам да отпадне целият текст – целият чл. 3 да отпадне. Тъй като виждам, че госпожа министърката скучае, искам да я попитам: Вие подкрепяте ли такава цел на закона, в която дори не се казва, че една от целите е да се отнема незаконно придобито включително и за минало време? Ако я подкрепяте точно в тази форма, просто не виждам коректив в рамките на тази държава, който да е в състояние да ни помогне тук да реализираме един закон, който да има наистина целите, които европейското законодателство и в новата директива, която скоро ще приеме,

Моята реплика е във връзка с начина, по който трябва да се разбира този текст, който аз все пак предложих да остане, а именно: „Предотвратяване и ограничаване възможността за незаконно придобиване на имущество и разпореждане с него”. Аз анализирам текстът така: „Предотвратяване и ограничаване възможността за незаконно придобиване”, тоест потокът на придобиване,

Аз мисля, че този текст е недостатъчен, но все пак означава, че на практика ще се ограничат част от правата на собствеността, която собственикът има върху имуществото, което е придобил в минало време. В този смисъл косвено целта на ограничаване на права на собственост върху незаконно придобито имущество в миналото я има. Разбира се, законът не е добре написан, защото можете да ограничите правото на разпореждане, но не примерно да не ограничите правото на ползване, на извличане на полезни свойства свойства от собствеността. Тоест вие не давате на този, който е придобил незаконно имущество, примерно да го прехвърля, да го продава, да се разпорежда по някакъв друг начин с него, но му давате възможност примерно да извлича блага от него. Тоест това не е видяно, госпожо министър, така че действително е прав изказващият се. Все пак обръщам внимание на господин Бисеров, че тук има някакъв зачатък на идея за това, че ще се и отнема или ще се ограничава правото на собственост в определена негова част за имущество, което е незаконно придобито в минало време.

Господин Бисеров, много се учудвам, че Вие търсите юридически и правни аргументи в закон, в който има чувства. В този закон има чувства, не може да има юридически и правни аргументи. Този закон

на ненавист. Искам да запитам: ако удовлетворяването на чувството за справедливост в българските граждани бъде насочено примерно към паркинга на Народното събрание? Това е много ярък пример за това как може да бъде възстановено чувството за справедливост. Господин Анастасов, господа вносители на законопроекта, искам да Ви задам въпросът, който повдигна и господин Стоичков: когато бъде удовлетворено чувството за справедливост,

Към основно говорившия, който може би в дупликата ще зададе въпроса: Как в комисията, която ще упражнява и ще реализира този закон, ще бъде изградено състоянието, нивото и принципа на определяне на чувство за справедливост? Трета реплика – госпожа Манолова. Да, вярно е, че този текст няма нищо общо с правото, но не в това е неговата беда. Бедата е, че чувството за реваншизъм, чувството за популизъм, чувството за омраза е подплатено и със съответния инструментариум, който е разписан в този закон. Освен чувство за реваншизъм, както ще видите по-нататък в закона, управляващите си създават и една партийна комисия, която да може да им реализира това чувство за реваншизъм, която комисия има неограничени правомощия и задължения на всички държавни и други органи в българската държава да й съдействат, да й помагат при осъществяване на нейната дейност. дейност. Това, което ме изумява тук, уважаеми господин Бисеров. За господин Костов е ясно, той не е юрист, той би могъл да бъде подведен от един текст, който представлява някакво пожелание, че наистина целта на този закон би могла да бъде формулирана като цел за отнемане на незаконно придобито имущество или имущество, придобито от престъпления. Може би много нормални хора биха се подвели под една такава цел. цел. Уважаеми колеги, включително и от ДСБ, прочетете този закон и се убедете, че той изобщо няма за цел да отнема незаконно придобито имущество. Напротив, целта си е добре формулирана. Тя е да удовлетвори едни чувства, само че не за справедливост. Тези чувства, за съжаление, наистина са за реванш, за отмъстителност, за репресия срещу всеки, който мисли различно. Тук няма да се отнема незаконно придобито имущество. Тук няма да се отнема имущество от престъпления. Тук ще се правя други неща. Това е драмата. Така че, ако послушате господин Костов, ще подведете гражданите. Допустимо е той да направи такава грешка, но за господин Бисеров това не е допустимо.

Не смятам, че господин Костов е прав, че има зачатъци на посочване на цел за отнемане на имущество. Няма зачатъци или, ако има, някак си не подхожда не подхожда на такъв текст. Говори се за предотвратяване и ограничаване на възможности. Това очевидно е в бъдеще време и очевидно става въпрос за предпазни действия. А какво става с тези 15 години, които искате да проверявате или да ги проверяваме? Защо не са посочени тук, не като срок, а като цел? Как ще възстановим чувството за справедливост – като пазим оттук насетне да няма незаконно придобито имущество ли? Очевидно, че не. Текстът просто не е добър. Госпожо министър, аз знам, че текстът е писан в кабинетите на министерството. Да, господин Велчев, като главен вносител, няма никаква вина за този текст – писан е в кабинетите на Министерството на правосъдието. Написан е неграмотно. Така някак си не му подхожда на това министерство. Ако беше писан в Министерството на културата, щях да кажа: „много хубав текст, можеше да е още по-красив”.

че един от критериите, по които комисията повдига въпросните обвинения, е нейното усещане за чувството на справедливост на гражданите към конкретния обект. Благодаря Ви. Министър Диана Ковачева.

Мисля, че е ясно какво означава справедливост. Не зная дали смятаме, че е справедливо средствата, генерирани от трафик на наркотици, например, да бъдат отново връщани към този тип търговия и да бъдат използвани, за да се подхранва престъпността. Мисля, че това не е справедливо със сигурност.

Процедурата за отнемане на имуществото е изцяло в ръцете на съда, на Гражданския съд. Не зная защо трябва да тръгнем от презумпцията, че там няма справедливост!? Съдът е независим. Проверката се прави от комисия, когато се стигне до текстовете. Мисля че е ясно, че изборът на членовете е в ръцете на парламента. В никакъв случай не става въпрос за доминирана комисия. Парламентът, разбира се, има възможност да наблюдава дейността на тази комисия, както по отношение на всички останали, да следи нейната работа. Не мисля, че трябва да се тръгва с идеята, че съдът е несправедлив. Тъй като вчера и днес няколко пъти беше споменавано участието на британски експерти Кръглата маса, проведена от този парламент – тезата на британските експерти, които дойдоха да споделят своя опит, беше такава: „Това е един нов модерен подход за отнемане на имущества, които на практика подхранват организираната престъпност”. Това беше тезата на британските експерти и тези от Вас, които бяха на Кръглата маса, го чуха. Финландия е една от държавите, която не е с англо-саксонска система. Тя също е сред тези, които подкрепят и директивата в Европейския парламент.

ще бъде обсъждана. Както и вчера казах, тя отново поставя минимални стандарти. Проблемът на всяка държава си е при нея. Всяка държава взема собствения си контекст, собствения проблем, който трябва да реши. За съжаление, нещата са стигнали дотук, че Европейската комисия в докладите си категорично посочва необходимостта от подобен закон. Казвам за съжаление, защото това не е посочено в доклада за Румъния например. например. Не бих Ви предложила текст, защото не е моя работа и защото законът беше достатъчно време в парламента, мина през комисиите, в момента е в пленарната зала, но да обсъждаме темата за справедливостта, мисля че в момента не е тема на разговор. Темата за справедливостта е ключова. Справедливостта е в ръцете на съда и съдът е този, който преценява дали едно имущество е придобито със законни средства или не. Благодаря.

Вече не мога да разбера на какви езици говорим и в какво се убеждаваме тук – в необходимостта да се раздаде справедливост или от необходимостта да се защитава и да се създава чувството за справедливост? Дали това е дебатът, или пък да бъдат събрани суми, пари, имущества от конкретни престъпления, които поради директивата са изброени три-четири, или въпросът е, и спорим тук, за това дали хипотезите и основанията, на които това трябва да се направи, са 20-25 пункта, както е по нашия закон, включително и във връзка с административни нарушения. Явно е, че тук съществува може би за първи път в този парламент едно тотално, пълно, абсолютно разминаване помежду ни във вижданията и възгледите. Понеже говорим тук за чувството за справедливост, аз и вчера говорих – такава беше целта на някога на Глава трета от ЗСГ, по възрастните юристи След толкова години революция направихме, както тук се каза, някой говори, че революция била направена и какво ли не се случи във всичките тези 20-22 години и обществото се връща пак на онази точка от друга епоха, друго време – да се създават илюзии и да се удовлетворят и да се задоволяват чувства. Тези лозунги за чувството за справедливост са по-характерни, по-присъщи на лявата част на залата – на Социалистическата и Комунистическата партия, които винаги са говорили с едни такива красиви, ефирни, абстрактни фрази и понятия, думи. Повече на тях им вървеше и им подхождаше да вкарат този законопроект, колеги, да боравят с тези понятия, да ги защитават и да пледират за тях. Явно управляващите от ГЕРБ някак си се приближиха до тях и ги надминаха по популизъм, надминаха ги по-красиви фрази.

Уважаеми колеги, тук се чуха интересни неща и от колегата Шопов, и от министър Ковачева. Според нашата правна система съдът в гражданските производства прилага закона. Очаква се справедливостта да е въплътена в разпоредбите на закона. Съдът прилага закона такъв, какъвто е. Ако Народното събрание създаде един несправедлив закон, няма как съдът да поправи тази грешка и да възложим нему да правораздава с оглед справедливостта, след като разпоредбите на закона не са справедливи. Подобна възможност – правораздаване по справедливост, е възможна в страните на общото право, където става дума за друга правна система, за позоваване на прецедента и прочее.

защото ти си го придобил по престъпен начин. Това няма нищо общо с това, което говореха английските експерти. Те не са чели този закон, те изобщо нямат представа за какво става дума. През цялото време говореха за пресичане на икономическата мощ на тежката престъпност, както е в Англия – за тероризъм, за трафик, за организирани престъпни групи. Тук под ударите на закона попада всеки. Това няма нищо общо с тяхното право. Защо, след като са толкова очаровани от тези иновации, не си го приложат при тях? Ами, защото са нормални хора и такива разпоредби няма как да си гласуват. Моята реплика към господин Шопов е, че забрави да направи аналогия с Глава трета от Закона за собствеността на гражданите. Когато говорите за левичарско законотворчество, тази аналогия е съвсем очевидна, нали?

а е възникнал, за да пази частната собственост от властващите, които чрез механизмите на държавата да не могат да я отнемат, или да я отнемат само при доказано престъпление. Използвам, че съм взел думата, за да кажа още веднъж – госпожо министър, не продължавайте да въвеждате аудиторията в заблуждение. Директивата говори за минимални изисквания, но в рамките на наказателното право. Това, че Финландия подкрепя Директивата, означава ли, че ние не я подкрепяме? Ами, че и ние подкрепяме Директивата, и ние се борим за мир... (Реплики.) Ами, да – минимални изисквания в рамките на наказателното право. Затова този закон няма нищо общо с Директивата. Александър Радославов – трета реплика. Уважаема госпожо председател! Уважаеми колега Шопов, преди малко Вие казахте, че чувството за справедливост е типично за левицата. На мен ми изплува в паметта

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаема госпожо министър, уважаеми народни представители! За какво става въпрос в този текст? Всеки, който успешно е издържал изпита по Теория на правото в първи курс, знае, че тази норма е декларативна. Нищо повече. Тя не дава нещо особено като обективни признаци, състави или прочее. Защо управляващото мнозинство е толкова упорито да удържа този рубеж, въпреки

Политически етикет на закона, който ГЕРБ трябва да приложи и да употреби пред хората, за да оправдае онези другите неща в текстовете и да ги прикрие. Тук един колега преди малко каза: „На какъв език говорим ние?” Уважаеми народни представители, не ни уважават хората, защото говорим на езика на лицемерието. Това е гражданската конфискация. Все едно като евтаназията на кучета. Абе, каква евтаназия на кучета? Става въпрос за умъртвяване на кучета. Медиите, гражданите и всички цял месец говорят за евтаназия на кучета. Народни представители вкупом употребяват тези клишета. Тук се говори за гражданска конфискация, тук се говори за възстановяване на чувство за справедливост. И тук с езика на лицемерието ние правим така, че думите да нямат никакво значение и хората да не ни вярват, и все повече да изглеждаме смешни, да изглеждаме далеч от това, което мислят хората. Щели сме да възстановим чувството за справедливост!? Знаете ли кой е най-лъскавият дразнител на чувството на справедливост на хората в центъра на София? Знаете ли? Паркингът на Народното събрание, уважаеми дами и господа! Той е един сериозен дразнител на общественото чувство за справедливост. Е, защо не го решим този въпрос с чувството на справедливост, а тук записваме тези високопарни думи, на които никой не вярва!? Защото и трудът прави човека свободен, звучи добре: „Arbeit macht frei”. И тук по същия начин – едни голи декларации, в пълно противоречие с обективните признаци на съставите в този закон.

Така че едно такова сравнение, господин Шопов, е несравнимо като порядък, защото онова общество е било друго, а това е друго. Онази Конституция е допускала отчуждаване. Когато човек избяга в чужбина, чувството за справедливост на обществото е да му отнеме жилището, защото той е предател на родината. Ето по този начин ние влизаме в един паралел, който е несъвместим. В крайна сметка, правота на собственост и на наследяване се гарантира и защитава от закона. Изключенията от това право могат да се предвидят пак в закон. Само че изключенията, формулирани в текстовете със същинско съдържание, не в декларациите, далеч надхвърлят стандартите за ограничаване както заложени в проектодирективата, така и в Конституцията. Госпожа министърът спомена за справедливостта в съда. Да, справедливостта е в съда, госпожо министър. В този текст пише, че законът има за цел. Кой друг закон няма за цел да се възстановява справедливост? Може би Законът за собствеността, или може би екологичните закони? А знаете ли кой закон най-много предотвратява и ограничава възможностите за незаконно придобиване на имущество? Наказателният кодекс, уважаеми народни представители! И ако този закон има за цел, чрез предотвратяване и ограничаване на възможностите за незаконно придобиване и разпореждане с него, то тогава ние казваме (тук прозвуча в някои от изказванията, аз само ще повторя), че в България Наказателният кодекс не действа, България законите, уреждащи правото на собственост, не действат. Затова трябва такъв тип законодателство – идеологически опаковано, политически етикетирано, за да можем временно да заблудим хората, че нещо се прави по отношение на това дали България е правова държава. Благодаря Ви.

да направим какво ли не още в съзнанието на хората, в тези отношения. Тогава дори – 1973 г., Глава трета от здравомислещите юристи, от добрите юристи си беше жива перверзия в законодателството и тогава при условията на комунизма и социализма това беше най-критикуваният и най-лошо прилаганият закон, защото беше торпилиран от самите юристи като приложение. Тази Глава трета нищо не свърши, нищо не извърши. Може би свърши това, че тогава точно по подобен начин се инициираше задоволяването на чувството за справедливост на вече пробитата социалистическа система и започнала да се проваля, така че в момента има и такъв аспект. Вие говорихте за това, че един вид ние помежду си воюваме с този закон, създаваме си вражди, но не казахте нещо друго, че това се прави отвън. Един посланик, който вчера казах, че си отива, страшно много настояваше за това, защото част от системата за разбиване на нашето общество е да ни пускат интриги, да ни карат да си правим харакирита, да си посипваме главите с пепел, да се мразим и да ни нарочват,

ще репликирам така неуспешния Ви опит да замажете корелацията между двата закона. Това, че онзи закон съответства на онази Конституция какво значение има? Важното е, че противоречеше на демократичните правни принципи на демократична Европа, не по това време, а принципи, които съществуват няколко века. Този закон е нещо подобно – левичарски, популистки закон. Това е една характеристика, която искам да изтъкна, защото в края на краищата и този закон противоречи на принципите на европейското право, които виждаме заложени в проекта за европейска директива – аналогията си е едно към едно. В едни случаи едни са отговорни за това какво се е приемало, в други случаи други. Ние не сме забравили как навремето в едната ръка имаше Указ 56, а в другата ръка имаше Глава трета.

Трета реплика – Огнян Стоичков. Имате думата. Уважаема госпожо председателстващ, уважаема госпожо министър! Аз предлагам Комисията по образование да бъде водеща и наблюдаваща, най-малкото да се образоваме правно какво пишем. Съгласен съм с господин Миков, че нормата има декларативен характер, но не съм съгласен с аналогията, която направи за човека, труда и свободата. Защото за разлика от неговия пример тази норма, макар и декларативна има серозни правни последици и те са записани в чл. 4 и следващите, но специално в чл. 4 е записано, че законодателят и съдът – правоприлагащият орган, дотолкова ще Ви ограничи собствеността, в степен която е необходима за постигане целта на закона, а целта са някакви чувства. Тоест ще имаме някакъв чувствомер по скалата, на който ние ще Ви налагаме обезпечителни мерки, възбрани, запори, залог на акции и дялове, ако имате, тоест тази неяснота макар и декларативният характер на нормата, обвързана със сериозни правни последици от едни добри помисли, които ние от „Атака” споделяме и подкрепяме, бихме превърнали в превратно тълкуване на правото и закона. Благодаря Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Госпожо министър, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Стоичков, аз не съм съгласен, че онзи текст, че трудът прави човека свободен не е имал последици – тях човечеството ги е видяло. Иначе съм съгласен, че то е доразвито в чл. 4, където се отваря субективният подход, според политическата воля на управляващото мнозинство. Няма как да е, няма, след като се формира комисията като функция на това мнозинство, няма как да е другояче.

Антиеврейското законодателство не е левичерски подход. И там е имало механизми, и там обществото е тичало по улиците и е искало да се отнеме собствеността на определена група хора, някакъв етнос, защото са имали усещане за несправедливост и това имущество се е отнемало не заради левичарски подход.

нека някой от мнозинството, от вносителите, да каже защо толкова държи на този политически етикет? Защото ако не опровергае моята теза, аз продължавам да твърдя, че този политически етикет е необходим за масова пропаганда. В последната година преди изборите за масова пропаганда: „Е, не можахме да Ви направим средноевропейски доходите, не можахме това, не можахме онова, ето тук две магистрали ще пуснем и чувството Ви за справедливост чрез този закон ще сложи лошите на мястото им и ще станем малко по-равни”. Егалитаристките тенденции в никое общество веднъж изкарани на повърхността, излезли от бутилката, никога не са могли да бъдат прибрани.

Аз ще взема отношение също по редакцията на чл. 3, вчера дадох такава заявка, когато обсъждахме и текста на чл. 1. Първо ще кажа, че съм един от вносителите на предложението, което не е подкрепено в комисията – след думата „обществото” да се добавят думите „и гражданите”. Държа на това предложение, защото смятам, че трябва да бъде конкретизирано, че законът има за цел да защити интереса на обществото и гражданите. Гражданите са тези, които трябва да бъдат защитени и когато говорим за справедливост, то трябва да е по отношение на гражданите. Ще преповторя предложението, което направих вчера във връзка с връзка с дебата, който течеше по чл. 1, а именно в окончателната редакция на комисията в ал. 2 след „засегнатите” да се добави „и пострадалите от престъпление”. Така че да не допуснем тези хора да пострадат повторно и да попаднат под несправедливо отношение към тях. В заключение, смятам, че е правилно това, което предложи господин Стоичков в едната част от своето изказване по отношение отпадане на термина „чувството”. Приемам, това е лично мое мнение, да отпадне терминът „чувството”. Ако бъде прието нашето предложение след „обществото” да се добави „и гражданите”, трябва да се направи още една редакционна поправка, за да няма преповтаряне на думата „гражданите”. Текстът на ал. 1 трябва „Законът има за цел да се защитят интересите на обществото и гражданите и да се възстанови справедливостта у тях – вместо гражданите – чрез предотвратяване и ограничаване на възможностите за незаконно придобиване на имущество и разпореждането с него”. Алинея 2 по предложението, което аз правя, придобива следната редакция: „За постигане на целта по ал. 1, могат да се налагат ограничения на собствеността, като се съблюдава правото на защита на засегнатите и пострадалите от престъпления лица и не се допуска риск от несправедливост”. Благодаря.

правото на защита на засегнатите лица е различно от правото на защита на пострадалия. Правото на защита на пострадалия не е толкова и само процесуално, колкото правото на защита на собствеността на пострадалия. Ако приемете, че думата „собствеността” на пострадалите лица или „имуществото” на пострадалите лица, за да е ясно, че не става въпрос за някакъв вид, едва ли не, адвокатска защита на пострадалите лица, някакъв вид процесуална защита,

Мисля, че всички си даваме сметка колко редакционни поправки се предложиха по този член. Всички си даваме сметка колко редакционни предложения бяха направени по този текст и всеки един може да си даде сметка и да направи абсолютно логичния извод, че този член е пълно безумие, в противоречие с всякакви правни норми, в противоречие с всякакви юридически изисквания. Връщам се отново на предното изказване, че това е философията и идеологията на закона – създаване на възможност и инструмент за реваншизъм, за омраза и за репресия. В този дух на разсъждения и мисли аз искам да направя моята редакционна поправка, аз исках да я направя в отделно изказване, но ще използвам възможността сега да го направя. Предлагам чл. 3 да придобие следния вид: „Законът има за цел да съблюдава правото на защита на засегнатите лица”.

подобна алогичност да бъде приета от Народното събрание и Вие да бъдете съпричастни на приемането на това нещо, да бъдете участници в приемането на това нещо! Голяма част от Вас, колеги, са юристи.

по простата причина, че правото работи с множество от лица – или физически, или юридически,

Обществото, разбира се, се състои от граждани и по този начин не казвате нищо. Просто не решавате случая. Просто се създава едно квазимножество в множеството на правото и за него няма дефиниция какво е то. Дали ще го наречете „интересите на обществото”, или „интересите на гражданите”, то е еднакво неясно и между другото е едно и също нещо. Второ, не е прав господин Бисеров да приема като компромис това, че когато бъдат ощетени лицата от нарушенията, Вие ще действате със санкцията с ограничаването на собствеността. Вижте, когато се ощети гражданин, си има наказателно право, има си отношение между лица, то се защитава по определен начин, има си правна защита, има си закон и по този начин стават тези работи. Тук става въпрос за съвършено друго нещо, аз искам да го подчертая и някак си да помогна да се разбере естеството на закона. Тук става въпрос за следното за един вид незаконно придобиване на имущество и разпореждане, което става за сметка на нарушаване на общите интереси на данъкоплатеца, които са обаче дефинирани като интереси на бюджета. Това е сърцевината. Бюджетът се ощетява, извършва се отнемане и не се плащат данъци, вследствие на което се придобива имущество. Така че има субект

учениците от Строителен техникум „Йорданка Николова” – град Пловдив, които са ни днес на гости и присъстват на този интересен дебат, който имаме в парламента. Дано им е интересно и да разберат какво е чувството за справедливост! Давам половин час почивка. Продължаваме в 11,30 ч. по реда на записванията, които са направени.